Poštovani gospodine

Sljedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnika Božica Makar.

2018/302 EU parlamenta i Vijeća od 28.02.2018. od rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana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

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja da ti dodatno obrazloženje? Da. Poštovana državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Nataša Mikuš Žigman. Izvolite. **Mikuš Žigman, Nataša** Hvala lijepo. Poštovani gospodine podpredsjedniče Sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Evo dozvolite da vam u kratko predstavim prijedlog, Konačni prijedlog ovog Zakona, dakle, koji se odnosi na provedbu Uredbe 2018/302 od 28. veljače 2018. godine. Uredba se primjenjuje od 03. prosinca 2018. godine, a ona je donešena kako bi se spriječila diskriminacija potrošača i klijenata koja se odvija na temelju državljanstva, na temelju mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana, i to u prekograničnim transakcijama, znači u trgovini između, koje su, koja se odvija dakle na prostoru Europske unije. Zašto kažem klijenti uz potrošače? Zato što su i poduzeća, a posebno su to mikro poduzeća, često u sličnom položaju pri kupnji robe ili pri kupnji određenih usluga, kao i potrošači pojedinci. Stoga se dakle, sve njih, sve te skupine ovom Uredbom štiti

odnosno određuje nadležno tijelo i njegove zadaće, dakle, tijela koje je nadležno za provedbu ove Uredbe. To su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Državni inspektorat u dijelu inspekcije. Zatim određuju se prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi i isto tako se određuje tijelo koje je nadležno za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju da dođe do spora između trgovca i potrošača, a to tijelo je Europski centar za potrošače koji također djeluje pri Ministarstvu gospodarstva. Donošenjem ovog predmetnog Zakona, Hrvatska dakle s jedne strane udovoljavam obvezama koje je preuzela ulaskom u Europsku uniju, isto tako očekujemo da će to dovesti do povećanja e-trgovine između, dakle, Hrvatske i ostalih zemalja, a s druge strane ono što je naravno najbitnije, da će se potrošačima i trgovcima osigurati pravo i na veći izbor, i na veću sigurnost prilikom prekograničnih transakcija. Odbor za gospodarstvo i Odbor za zakonodavstvo su podržali Konačni prijedlog ovog Zakona, između prva dva, između prvog i ovog čitanja dakle, nije bilo izmjena na sam tekst Zakona odnosno bila je jedna sitna novotehnička izmjena, i slijedom svega navedenog, predlažemo da se podrži ovaj Konačni prijedlog. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a, govoriti poštovana zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite.

razumije./..., poštovane kolegice i kolege. Pred nama je danas Konačni prijedlog ovog Zakona kojim bi se trebala rješavati pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu kao što smo imali primjer ovdje čuti. Svrha ovog Zakona prije svega je korisna za sve države, a među njima posebice za Hrvatsku, jer se odnosi na one države koje su zbog svoje geografske lokacije ili mjesta boravišta to jest nastana poslovnog subjekta klijenta, pa čak i potrošača, bile ili mogle biti diskriminirane u odnosu na neke druge države, prije svega kad govorimo o online kupnji. Ovaj Zakon itekako pomaže zaštiti potrošača, a kao što smo imali primjer čuti, nadležno tijelo unutar Ministarstva se zove Europski potrošački centar i zaduženo je za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju spora između potrošača i trgovca, ali isto tako podsjetiti ću i na nadležno tijelo u slučaju spora između klijenata i trgovaca, a to je znamo Državna nadležna tržišna inspekcija. Ovaj Zakon također sadržava i prekršajne odredbe, koje su u rasponu od 10,00 do 100.000,00 kuna, i naravno odnosi se na pravne osobe to jest trgovce, u slučaju da se ne pridržavaju Zakona što je također vrlo korisna mjera. I do sad je kao što sam govorila između dva čitanja kad je ovaj Zakon u pitanju, dakle, bilo moguće da prodaja robe odnosno pružanje neke usluge, ne bude jednako kvalitetno za Hrvatsku i za neke druge zemlje, prije svega ovdje govorimo o e-trgovini, odnosno online kupnji. Budući da se u Europskoj uniji stalno naglašava potreba i težnja ka jedinstvenom digitalnom tržištu, to znači da ovakve razlike ne bi smjele biti prisutne, odnosno ne bi trebale postojati između država članica, odnosno između potrošača unutar tih država članica. Zato je ovaj Zakon u sebi preuzeo ove Direktive o kojima smo govorili, između dva čitanja ih spominjali, spominjali, i tim Direktivama odnosno ovim Zakonom će se to osigurati, a cilj koji se u konačnici želi postići unutar EU nije samo jedinstveno digitalno tržište o kojem govorimo i nije samo jedinstvena on line kupnja bez razlika u državama članica, nego jedinstveno digitalno tržište generalno kad govorimo o uslugama, servisima i svim informacijsko-komunikacijskim alatima, kako bi države članice međusobno bile ravnopravne u tom segmentu, a posebno potrošači koji će te usluge koristiti. ovaj zakon ja vidim kao doprinos tome u tom segmentu, kao što je i korak naprijed u zaštiti potrošača, ali i poslovnih subjekata iz Hrvatske unutar tržišta EU odnosno kad trguju i posluju na tržištu EU. tržištu EU. Zato Klub HDZ-a u potpunosti i podržava donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa i slijedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Bojan Glavašević.

Dakle, ja bih ovo zaista držao vrlo, vrlo kratkim, mislim da ipak, dakle naš Klub će svakako, svakako podržati ovaj zakon, mislim da je ovo jedan odličan primjer pogotovo u u vremenu u kojemu se nalazimo, vremenu prije Europskih izbora, a kako možemo pokazati građanima Hrvatske kako je zapravo EU dobra za građane. Kao što je rekla kolegica ovo je jedan od načina na koji se može postići jednakost među građanima različitih zemalja EU. Mislim da je između ostaloga nešto što bih kao mala zagrada, što mislim da je dobar argument svima onima koji su, slikovito ću se izraziti, ovoga koji su pobornici ove deregulacije i vjernici u to da je tržište nepogrešivo i da kao princip može upravljati svime i da ništa tu ne treba dodatno regulirati. Dakle, iz perspektive jedne male zemlje članice i njezinih građana ovo je definitivno, ovo je definitivno jedan način na koji je potrebno i nužno između ostaloga zapravo utjecati da da naši građani u ovoj zajednici u kojoj se nalazimo, zajednici EU, da budemo, da budemo jednaki. Druga stvar koju također treba reći, iako možda ne djeluje tako na prvu, i ponovio bih dakle, smatram neke od ovih stvari treba tu i tamo reći neovisno o tome što ih možda govorimo pred praktički praznom sabornicom, što ih govorimo pred praktički za vrlo jedan uzak krug ljudi, al mislim da eto ako ništa drugo onda iz, da tako kažem didaktičkih razloga je potrebno reći, da su upravo ovakvi zakoni, danas u 21. stoljeću između ostaloga način postizanja odnosno redefiniranja suvereniteta. Dakle, ja mislim da je u vremenu u kojemu živimo jako teško uređivati digitalni eko sustav kad si malen i kad si sam. Korporacije velike internacionalne su veće od mnogih država od Hrvatske na moju veliku žalost, to nije osobito teško biti, veći, i upravo zato između ostaloga na ovaj način unutar EU dobivamo mogućnost da budemo ravnopravni i da budemo zapravo da se ujedinimo s drugima i da napravimo neku vrstu balansa tome. To je kao što sam rekao, to je stvarni suverenitet, u vremenu u kojemu živimo velikim dijelom u digitalnom prostoru fizičke granice nisu naravno nebitne i nikad neće biti nebitne ali zapravo su i te kako, i te kako je važno definirati što je to digitalna demokracija i kakva je njena mehanika i što što u tom digitalnom eko sustavu znači suverenitet. A upravo je ovo kažem jedan od načina na koji zapravo možemo zaštiti naše građane. Ima i drugih primjera, jedan od njih je između ostaloga i ona i način na koji se uređuju autorska prava ali smatram isto tako da je dosta bitno imati na umu jedan kaveart, dakle kada se bavimo ovakvim stvarima važno je razmišljati o mogućim posljedicama, vrlo je lako posegnuti za za nekakvim relativno brzim rješenjima bez da promišljamo njihove posljedice i imali smo primjera baš kod te, kod ove Direktive kojom su se uređivala autorska prava digitalna, kako je to moglo zapravo postojale su ozbiljne, ozbiljne mogućnosti da to ne neki način uništi Internet kakav je bio, pogotovo u onome dijelu koji se tiče filtriranja sadržaja prije nego što je objavljen u npr. u reguliranju slobode govora ili govora mržnje na internetu. Dakle, tu je, tu je ja imam potrebu ovdje reći da toga ovdje u ovom konkretnom primjeru nema. Mislim da je ovo jako dobro odrađeno i naravno prostora i za neke druge stvari, ovo nije savršeno rješenje, ali mislim da je jako dobro, ali kažem generalno za ubuduće ovakve stvari, mislim da svi moramo biti mnogo svjesniji i mnogo angažiraniji oko ovakvih rješenja i oko rješenja za pitanja koja se tiču digitalne demokracije i digitalnog eko sustava. Kao što sam rekao, naš klub zastupnika će ovo podržati, ovo je jako dobro i evo to je to. Hvala. Hvala lijepa, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGE sada će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Uvažene dame i gospodo smatram potrebnim pročitati zakon koji je danas došao na red kaže ovako, Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2018/302 Europskog parlamenta i vijeća od 28. veljače 2018. u rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastanka klijenta, te o izmjeni Uredbi EZ nešto i Direktive neke još dalje itd. Što vam hoću reći? Nama dolaze u ovaj Visoki dom tone tih Direktiva iz EU i iz Brisela. Znači, one vam dolaze non stop i sve te Direktive se pretvaraju u zakone i onda ti svi zakoni se moraju provoditi odnosno moraju biti izglasani i zapravo, to je rekla gđa. Šuica, da čak 2/3 zakona koji se u HS izglasavaju dolaze iz Brisela i po mojem sudu golema većina tih Direktiva nama ne treba, jedna od tih Direktiva koju smo dobili iz EU je bila da moramo mijenjati Zakon o privatizaciji INA-e, koji će po mnogima zapravo olakšati Mađarima ovladavanje INA-om i slomiti utjecaj RH u nacionalnoj naftnoj kompaniji. Zašto smo morali izglasat taj narod, zakon, zašto? Ha, zato jer je EU to tražila od nas i danas dolaze nove Direktive. Međutim, bio je svojedobno jedan zakon koji je HS izglasao jednoglasno, koji je išao evidentno u korist hrvatskih građana, zakon se zvao Zakon o ništetnosti ugovora o kreditima sklopljenim sa neovlaštenim vjerovnicima van RH i tim i tim zakonom su spriječene stotine deložacija i ovrha nad nekretninama. I sad što? Imate s jedne strane EU Direktive koje se moraju provodit, o kojima nitko ne može ovdje u Zagrebu raspravljat, koji mora ić po hitnom postupku i moraju se izglasat, a ako ne, onda idu kazne, sankcije itd. A s druge strane imate jedan zakon koji je došao od strane naroda, od strane građana, građani su htjeli taj zakon i građani su prosvjedovali, tražeći da se zaustave ovrhe koje su radile te RBA zadruge iz Austrije itd. I onda šta se događa? Onda taj zakon koji smo mi svi se ovdje usuglasili pada na Europskom sudu i kaže Europski sud, a ne, ne, ha ne možete vi radit zakone kakve hoćete, ne možete vi zaštitit nekretnine ljudi koje su strane kreditne institucije odlučile ovršiti, a ne, ne, to ne ide tako, čak i da nisu imale dozvolu HNB-a za rad, pa nema to velike veze. I što vam time hoću reć? Hoću vam reći da je RH danas u potpuno podređenom položaju, da je vlast otuđena od naroda, da mišljenje ne samo građana, nego ni sam samih nije bitno, znači, EU Direktive dolaze, one su obvezujuće, mi ih moramo provodit, htjeli, ne htjeli, ja glasam svaki put u pravilu protiv tih Direktiva, ali u suštini kad bi većina u HS odbila te Direktive, onda bi nas EU kažnjavala i sankcionirala na razne načine. A s druge strane, ako mi reflektirajući volju naroda i polazeći od pretpostavke da vlast pripada narodu i da narod izborom svojih predstavnika odlučuje o svojoj sudbini i mi kao GLAS i predstavnici naroda donesemo zakon koji štiti od stranih kreditnih institucija, koje su bez dozvole HNB-a u RH poslovale, e onda EU može nama srušit naš zakon i mi tu ne možemo ništa, kao ne, ne, pa vi morate to prihvatit i zapravo, ono što je RH postala, RH je od suvremene države postala kolonija zapadnog imperijalizma, kolonijalizma i zapadnog, ja bi rekao jednog bahatog odnosa i spram nas ponižavajućeg. RH je danas taoc otuđenih političkih elita kojima je dobrobit naših građana na drugom mjestu, a na prvom mjestu im je taj europski projekt. A zašto im je europski projekt na prvom mjestu? Zato, po mojem sudu, jer su pronašli mjesto za sebe u tim njihovim sinekurama, pronašli su mjesto za sebe u Europskoj komisiji, u Europskom parlamentu i u raznim institucijama EU i njima je EU super, a to kako je građanima koje će sutra ili danas ili prekosutra deložirati te RBA zadruge iz Austrije, ha, ha nitko tu ne razbija glavu o tom. Zašto? Jer gledaju sebe. Mi u Živom Zidu također se natječemo za u Živom Zidu također se natječemo za mjesto u Europskom parlamentu, ali nama to nije cilj u smislu da mi tamo želimo ostat do sudnjeg dana, mi da možemo birat, mi bi se sutra maknuli od tamo, samo da RH više ne bude dio te tvorevine koja poput Frankenštajna jednostavno grabi i razvaljuje sve pred sobom, koja mrvi male države i narode i čiji je cilj u konačnici, to svi vi znate, projekt Federalne Europe, znači, cilj je nakon ukidanja granica, uspostave jedinstvene valute, jedinstvene vanjske politike, jedinstvene trgovinske politike itd. itd., u konačnici napravit od EU nešto slično SAD i da bi se to napravilo, nužno je razvalit nacionalne države i cijela ova agenda ilegalnih migracija koju EU forsira, znači, ove navale ilegalnih migranata i masovne ilegalne migracije u EU, sve je to podređeno rastakanju nacionalnih država, ne za dobro malih naroda ili bilo kojih drugih naroda, već samo isključivo zato da bi se moglo razorit nacionalne države, kako bi se moglo uspostavit Federalna Europa. To je bit cijele priče i sve europske Direktive koje idu za ujednačavanjem zakonske prakse odnosno da svi imamo iste zakone, su u službi te agende. Znači, ovaj zakon danas mi donosimo zato da bi u svim drugim zemljama članicama postojao identičan zakon, da bismo imali identično zakonodavstvo, pa razmislite zašto se to radi. Očito je da je cilj centralizacija sustava. Cilj je da se iz jednog centra moći donose odluke za sve, a ne da mi tu donosimo odluke kako bismo mi htjeli. I oni birači koji podržavaju političke stranke koje su za EU, za taj projekt, moraju biti svjesni da time rade protiv svoje države, oduzimaju njoj suverenost, lišavaju nas kao zastupnike prava na odlučivanje jer naše odluke moje rušiti tko god hoće tamo u Bruxellesu i što je najgore od svega, oduzimaju budućnost svojoj djeci. Oduzimaju priliku toj djeci da naša država bude ekonomski slobodno, što trenutno nije, ovo ekonomsko izrabljivanje koje Bruxelles i Washington putem tih zapadnih kreditora rade spram naše zemlje će se nastaviti sve do trenutka kada nećemo ostati bez ičega. Cilj je privatizirati u konačnici sve. Cilj je sve resurse koje naša zemlja ima, cilj je predati ih u ruke stranaca. Danas je prošao zakon o privatizaciji INA-e odnosno njegove izmjene koje idu u tom smjeru. Sve izmjene zakona ići će u tom smjeru. Ako, recimo, mi u Zagrebu nećemo htjeti privatizirati vodu i, recimo, poduzeće Vodovod i odvodnja privatizirati, sad dolaze nove EU direktive da Bruxelles može reći, ne, ne, kao nas ne zanima što vi hoćete ili nećete, vi ćete to, može poništiti odluku i lokalne samouprave. Znači, do sada je Bruxelles rušio odluke Sabora i nama u Saboru instalirao koje ćemo zakone donositi. A sada se to polako proteže i na jedinice lokalne samouprave i time se potpuno negira volja građana odnosno naroda koji živi u Hrvatskoj, kao i nas koji smo njihovi predstavnici. I htio bih za kraj dati primjer jednog čovjeka koji se predstavlja kao veliki prijatelj Bruxellesa, veliki europejac, a zapravo je veliki lažac i sad će pročitati. je, to je ova poruka. To je bilo iz Nacionala uoči parlamentarnih izbora, kaže g. Plenković, MOL-u neću dopustiti zatvaranje rafinerije u Sisku. Evo, ovog tipa su vam i ostala njegova obećanja, žali Bože ljudi koji u njih vjeruju jer će bit razočarani. Molim te, hrvatski narode, otvori svoje oči. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnika Božica Makar. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. moj prethodnik završio, ja ću započeti. Hrvatski narode otvori svoje oči i vidi da li ovaj zakon tebi šteti ili donosi dobro jer radi se o većoj zaštiti i naših potrošača. Bili smo svjedoci mnogih situacija kada smo pričali da nismo u ravnopravnom položaju kao ostali potrošači na području EU. I zato prenosimo te direktive iz EU u naše zakonodavstvo i postajemo dio ravnopravnog europskog tržišta, pa tako i tog digitalnog. I upravo ovim zakonom, rješavaju se pitanja izravne i neizravne diskriminacije na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenta uključujući neopravdano geografsko blokiranje u prekograničnim transakcijama između trgovaca i klijenata u vezi s prodajom robe i pružanjem usluga unutar EU. Tu su potrošači, da li kao privatne osobe da li kao klijenti, radi se o mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima, koji kupuju online i koji često imaju određene reklamacije, ali do sada nije bilo adekvatno riješena njihova zaštita, na koji način će se rješavati njihove pritužbe i reklamacije. U ovom zakonu u čl. 3 propisuje se da će Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta unutar kojeg je ustrojen Europski potrošački centar biti nadležno tijelo za pružanje praktične pomoći potrošačima u slučaju spora između potrošača i trgovaca koji se odnosi na diskriminirajuće postupanje trgovaca na temelju državljanstva ili mjesta boravišta. Neću ulaziti sad tu u detalje o tome kako je bilo teško prema IP adresi i sve ostalo, kako se to utvrđivalo i kako su nas tretirali kad smo dolazili iz Hrvatske kao kupci i kad smo bili stvarno u neravnopravnom položaju. Sada i mi kao mala država postajemo članicom uređenog europskog tržišta i to će sigurno doprinijeti većoj zaštiti naših potrošača i zato će klub HNS-a podržati ovaj zakon. Hvala. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu u kojoj će raspravljati prvi poštovani zastupnik Tomislav Sokol. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče, gđo. državna tajnice. Pa nisam se mislio javljati za pojedinačnu raspravu, ali tu je rečeno kroz neke rasprave klubova, pogotovo kolege Pernara, toliko netočnosti da ipak, jednostavno moram reagirati. Prvo, rasprava gdje je kolega govorio o direktivama, ovdje se radi o uredbi, pokazuje da kao i uvijek nije uopće pročitao zakon o kojem se radi i da uopće ne zna što je direktiva, što uredba itd. Znači, direktive su oni europski propisi koje nakon što budu izglasani na europskoj razini, u kojem glasanju sudjeluju i hrvatski zastupnici u EU parlamentu i predstavnici hrvatske Vlade u Vijeću ministara, država mora implementirati kroz svoje nacionalno zakonodavstvo. Uredbe pak, kao što je ovdje slučaj se ne implementiraju u cijelosti, one su izravno već primjenjive, nego samo je potrebno donijeti provedbeni propis u smislu koja tijela će biti nadležna, u kojem roku itd. Tako da, evo, kolega pokazuje da ne zna stvarno ni minimum minimuma činjenica o onome o čemu raspravljamo. Druga stvar, kaže kolega također je rečeno da se zakoni poput ovoga donose zato što ih ne nametnula EU. Pa ovaj se zakon ne donosi zato što ga je nametnula EU, što bi neke kolege znali da su pročitali materijal, nego se donose zbog toga što su dobri i donose pozitivne pomake za hrvatske građane. Znači konkretno ova uredba se tiče zaštite potrošača i to je dio kompletnog jednog zakonodavnog paketa zakonskog okvira koji na Europskoj razini se regulira zaštita potrošača. Sva postignuća vezana uz zaštitu potrošača, obveza znači objavljivanja znači porijekla robe, zadovoljavanja standarda, objave informacija, sprječavanje nezakonitih trgovačkih praksi su zapravo došle iz EU i sve je to postignuće pravne EU pa na kraju krajeva i cijela priča oko kredita koji su uzimani u švicarcima je također povezana sa pravom EU kao što je kolega Aleksić više puta ovdje rekao i upravo su ti europski standardi zaštite potrošača ono što je dovelo i do poboljšanja položaja dužnika u RH za koje za koje se Živi zid deklaratorno bori ali vidimo da im zapravo uopće nije do toga, stalo do toga, nego im je stalo do toga da dobiju par poena u javnosti i da završe na televiziji kad naprave neki incident. znači ovdje se radi o propisima koji su kvalitetni, propisima koji donose konkretne dobrobiti, dobrobit za hrvatske potrošače i na taj način zapravo možemo reći da se kroz to i štiti nacionalni interes jer ja mislim da je zaštita potrošača svih naših građana i te kako nacionalni interes. također spomenut je zakon tzv. lex Škibola vezano uz kreditne zadruge. E sad ja bi tu rekao nekoliko stvari čisto radi javnosti, znači kolega Pernar i kolege iz Živog zida pokušavaju sada na neki način preuzeti taj zakon sebi, predstaviti javnosti kao da su oni na neki način zaslužni za zaštitu te kategorije dužnika, ali oni s tim nemaju veze. Ako govorimo o hrvatskim stankama u Hrvatskom saboru upravo je HDZ bio još dok je bio u oporbi ta stranka koja je pružala maksimalnu podršku i podržavala inicijative da se problem tih dužnika riješi. I to je ono što javnost treba znati. I na tragu toga je također donesen i taj zakon tzv. lex Škibola, znači upravo HDZ je bio ta stranka koja se založila za zaštitu te kategorije dužnika i to oni i te kako dobro, vjerujte mi jako dobro znaju. Uglavnom što se tiče samog zakona, znači taj konkretni zakon je temeljem postupka o prethodnom pitanju došao pred Sud EU i Sud EU je ocijenio da neki njegovi elementi nisu u skladu sa propisima o slobodi kretanja kapitala, što je legitimno. Međutim, činjenica je da unutar EU sloboda kretanja kapitala se može ograničit, ona nije apsolutna kao što nisu ni ostale slobode kretanja, ali takvo ograničenje mora biti opravdano nekom javnom interesu. I ja vjerujem da, da sa ne prevelikim izmjenama toga zakona i sa malo opravdanjem potkrijepljenim sa malo većim brojem statističkih podataka, poput broja dužnika o kojima se radi i radi čije zaštite je zakon i donesen i radi čega on predstavlja javni interes, će taj zakon u kasnijoj fazi moći biti dorađen i usklađen sa propisima EU. Međutim, to zahtjeva konkretne mjere i postupke, to zahtjeva poznavanje europskog prava i to zahtjeva jednostavno konkretan rad na dobrobiti hrvatskih građana, ne busanje u prsa u saboru, ne prozivanje drugih da su izdajnici, nego vrlo konkretan rad znači rješavanje konkretnih problema koje hrvatski građani imaju, a evo ovdje govorimo o jednoj kategoriji, a to su dužnici koji su dobivali, koji su uzimali kredite od tih štedno kreditnih zadruga. Dakle, ova Vlada radi na tome, vladajuća većina su upravo te stranke odnosno HDZ ta stranka koja je dala i te kako velik doprinos da bi ih se zaštitilo i vjerujem da će nakon što se određene nejasnoće i poteškoće uklone taj zakon biti usklađen i sa pravom EU i da će ti građani biti zaštićeni. Također, spomenuto je, spomenuta je migracija. Znači ovdje se često koristi jedna zamjena teza da su migracije znači da su migracije nešto što EU promovira, tjera nas da uzimamo ilegalne migrante, kao i sve što govore kolege iz oporbe ili skoro sve što govore kolege iz oporbe to je također neistina. Ja ću samo napomenuti da je Hrvatska iz Europskih fondova za zaštitu vanjske granice povukla nekih milijardu kuna sredstava i od tih sredstava su zaposleni granični policajci, njih preko 6.500, opremljeni opremljeni su na pravi način, kupljeni su helikopteri itd., itd. Znači upravo smo zahvaljujući sredstvima EU dobili mogućnost da štitimo naše vanjske granice od ilegalnih migracija, naša granica a tako i vanjske granice EU. I upravo jedan od uvjeta za ulazak u Schengen koji je opredjeljenje ove Vlade, taj da Hrvatska bude u stanju na efikasan način štiti svoju vanjsku granicu, znači prema BiH, Srbiji itd. Znači upravo sve suprotno od onoga što se ovoj Vladi imputira i što se imputira HDZ-u i što se imputira na kraju krajeva i samoj EU. Znači Znači upravo te zaštite vanjske granice na toj razini ne bi bilo da nije bilo europskih sredstava, da nije zajedničke europske politike itd. Na kraju krajeva kad pogledamo oko toga imamo napade i s druge strane. Neki nas, neki pak napadaju Vladu i to smo vidjeli tamo negdje prije Božića kako preefikasno štiti granice RH i to upravo, i takvi napadi upravo dolaze iz nekih krugova bliskih oporbi. Pa bi se onda isto tako trebali dogovori, želi li Vlada pustiti ilegalne migrante kršiti zakone ili želi štiti vanjsku granicu na efikasan i adekvatan način. Također, spomenuta je voda to je još jedna laž i dezinformacija kojih nažalost često slušamo u saboru od strane oporbe pogotovo od kolega iz Živog zida. Znači opskrba vode nigdje u EU nije privatizirana, EU to uopće ne zahtjeva, to nije niti u njenoj ingerenciji na kraju krajeva i nigdje se to uopće niti u jednom europskom Znači vi nemate nikakvu obvezu privatizirati uopće javne službe, međutim ako ih, ako imate javnu službu morate omogućiti tržišno natjecanje. Znači ne možete imati, znači ne možete imati na nekom sektoru državnu firmu koja i dati joj povlastice u odnosu na privatne firme, samo to. Ali nigdje se ne zahtjeva privatizacija na način na koji se to imputira, a pogotovo ne onih resursa kojima se štiti, koji predstavljaju javni interes kao što su to voda, hrana, poljoprivredno zemljište itd. Tako da smo, tako da je to nešto što mislim da stvarno javnost treba znati. Zaključno, ovaj zakon je kvalitetan, on ide za implementacijom propisa za zaštitu potrošača što je hrvatske građane od izuzetno praktičnog značaja, što im je izuzetno bitno. Pokazuje se još jednom kako je i ta EU i te kako dobra za sve dijelove hrvatskog društva, kako građani od nje imaju konkretne koristi i kako ova Vlada vladajuća većina ih na kraju krajeva HDZ radi konkretne poteze na njihovoj zaštiti a demagogiju, lažne informacije, objede manipulacije, cirkuse koje rade kolege iz oporbe, njima služe na čast, ja vjerujem da će i to građani već na europskim izborima prepoznat, hvala lijepo. Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Petrijevčanin Vuksanović. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, ovo je prije svega kvalitetan zakon, kao što sam rekla u ime Kluba HDZ-a koji ima osim implementacije Uredbi i svrhu i zaštitu potrošača i antidiskriminatoran je vezano za područje nastana i potrošača i klijenata. Kolege koji bi htjeli da RH izađe iz EU nisu svjesni zapravo na koji način bi to se reflektiralo, vidimo i na primjeru Velike Britanije i takve nepromišljenosti u politici su skupo stajale one države koje su dopustile da ih nekoliko manipulatora izmanipulira i RH ne bi smjela proći tako, mi to ne bismo smjeli dopustiti s obzirom da benefiti koje nosi članstvo u EU su brojni i HDZ, pa i pok. predsjednik Tuđman su se silno zalagali da RH postane

što je, mislim, treba naglasiti kada neki koji se pozivaju na nacionalne interese, govore kako je ta EU tamnica naroda itd. Ali što se tiče konkretnog zakona, znači, zabranjuje se diskriminacije, omogućava se sloboda kretanja Roma, pa nije li to pozitivno? Znači, ako mičemo prepreke tog tipa, znači, da će na tržištu ostati oni koji su najkvalitetniji i koji mogu bit, koji a upravo je to ona korist koju potrošači imaju, znači, bolja cijena, niža cijena i bolja kvaliteta. Naravno, to ne znači da treba potpuno sve deregulirati, potrebno je, znači, osigurati određene standarde koje EU propisuje, kako bi se zaštitio javni interes, javno zdravlje itd., ali za sve to postoje pravni instrumenti unutar prava EU, ali njih treba poznavat, a ne govorit napamet kao kolege s druge strane Sabornice. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Ante Babića: Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Sokol, da ne treba se iščuđavati možda na raspravama, kolega iz, uvaženi kolega iz oporbe, ali svakako uvijek treba u prilici kad se to može demantirati zapravo te neistine i netočne navode. Istina je da implementacija i propisa služi u zaštitu hrvatskih potrošača, ali ste u raspravi spomenuli migracije, pa ću vas podsjetiti, krajem 2014. i 2015.g. kroz RH prošlo je oko 667 000 izbjeglica i samo pukom srećom nismo postali hot spot tada

za 6500 hrvatskih policajaca, njihovu opremu za financiranje ljudskih potencijala, edukaciju, kao i sve ono što je potrebno za očuvanje i sigurnost…/Upadica: zastupnika Sokola. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala kolega Babić, pa jako mi je drago da ste podsjetili hrvatsku javnost upravo na to. Znači, u vrijeme SDP-ove Vlade mi smo imali jedno, ja ću reći otvoreno, kršenje zakona, znači, propuštanje ilegalnih migranata preko granice, ja bih rekao migranata, ne izbjeglica jer mi tad uopće nismo znali tko su ti ljudi, znači, njih se puštalo bez registriranja, bez legitimacije, bez ičega i tu je doista mogao ući svatko, znači, tako je postupala SDP-ova Vlada, sreću smo imali, splet okolnosti da se nismo pretvorili u hot spot, ali ta opasnost i dalje postoji, migracije nisu nestale, migracije jesu sada manje, ali ta, ta mogućnost da se one povećaju uvijek postoji i zato, zato je upravo bitno reći da ova Vlada, HDZ-ova Vlada, Vlada naše većine, poštuje hrvatske zakone, poštuje europske propise, štiti vanjsku granicu, upravo suprotno od onoga za što ju se u javnosti optužuje i to javnost treba znati. I zadnje replike, poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče HS. Uvaženi kolega Sokol, dakle, ja se slažem s većinom onoga što ste vi rekli. Također vaše je pravo da vi na neki način hvalite političku opciju kojoj pripadate i rješenja koja nudite vama se slažem da ovaj zakonsko rješenje ide protiv diskriminacije, pa tako i hrvatskih građana. Evo, jedan primjer je, Europski sud je prošli sud odlučio u slučaju Eugena Bogatija, rumunjskog državljanina i ta je presuda će biti na korist svim našim državljanima koji su na radu u stranim zemljama neovisno jesu li njihova djeca s njima ili nisu, da imaju pravo na dječji dodatak. Slično u ovom slučaju i ovaj zakon ide. Ono što me je zasmetalo, zašto sam se javio za repliku, vi govorite kolega s ove strane, kolega iz oporbe, znate, mi u oporbi imamo različita razmišljanja, različita mišljenja i nije točno baš da svi pričamo gluposti i s tim u vezi ja se evo, imamo različita mišljenja vezano za ovo što ste vi spomenuli, da neke, neke bi usluge javne trebalo privatizirati upravo zbog monopola koje imaju pojedina…/Upadica: Odgovor poštovanog zastupnika Sokola. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega, ispričavam se, evo, nisam vas u tom trenutku primijetio, nije puno ostalo zastupnika s te strane, pa evo, ovim putem se evo, ispričavam što sam krivo vidio, ali drago mi je da, da imamo i u oporbi ipak zastupnika koji malo ozbiljnije pristupaju temi, koji ne koriste ovu dvoranu za bombastične izjave kako bi dobili malo medijskog prostora, nego koji ulaze u tematiku i drago mi je da pratite presude suda EU, on je od izuzetnog značaja, nekad su odluke možda protiv države, nekad su korist, ali one su utemeljene na pravu, kao što je recimo bio slučaj primjerice Pula parking vezano uz ovrhe, javne bilježnike itd. i to je nešto što je dobro, da je sud nepristran, da sud presuđuje po pravu, a ako postoje neke presude s kojima nismo zadovoljni, treba vidjeti kako možemo iskoristiti pravne okvire da se s njima uskladimo i da postignemo onaj cilj koji smo i htjeli, hvala.

Hvala. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a, govoriti poštovana zastupnica Irena Petrijevčanin Hvala.

Sljedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnika Božica Makar.

Odgovor poštovanog zastupnika Sokola.